да гласувате в залата да бъдат допуснати следните лица: госпожа Емилия Александрова – държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет; и госпожа Диана Янчева – заместник-председател на Националния статистически институт.

Колеги, няма кворум.

Процедура ли искате? Колеги, възобновявам заседанието. Преди почивката имаше направено предложение от господин Каримански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

Преди минути поредното беззаконие и политически произвол на мнозинството в Четиридесет и

Моля Ви за процедурата, защото… Не ме принуждавайте да Ви отнема думата. по най-бързия начин да внесе Проект на решение за смяна на противоконституционния председател на

ако този, който подвиква от втория ред, не си дава сметка, че решението на Конституционния съд означава, че всички решения на Комисията за енергийно и от всяка заинтересована страна, а това означава колапс за българската енергетика, то има хора с разум, които разбират достатъчно от темата и от законност и право, и Конституция. Аз призовавам силата на Вашето мнозинство, ако трябва опозицията също ще Ви помогне, да поканим веднага в залата министъра на енергетиката за търсене на спешен изход от тази ситуация заради бруталното Ви газене на Конституцията, до която стигнахме днес! (Ръкопляскания

Очакват ни много тежки месеци за българската енергетика и трябва да се вземат адекватни решения. Ако не го разбирате и единствената Ви реакция е да викате от втория ред това означава, че наистина сте тотални аматьори – не пълни! Госпожо Атанасова, имах търпението да Ви изчакам, но нарушихте Правилника. Защо не поискахте думата за декларация, ами за някаква измислена процедура? (Шум и реплики.) Ами да, трябваше това да направите.

Господин Председател, по по-различна тема и с по-различна интонация ще се обърна към Вас. Може би не забелязахте, но на днешното заседание имаме международни гости – френски и американски студенти, които са дошли тук като социални работници да работят с малцинствата в България и с бежанците в нашата страна. Благодаря им, че са тук. Да ги приветстваме. Интересното е, господин Председател, че когато имаме гости, които не са от България, те не чуват и не разбират може би това, което си говорим, но съм убеден, че едно нещо могат да разберат

нарушавайки процедурата по начина на водене, правейки декларация през процедура по начина на водене, нарушавайки закона – ето това е безочието на ГЕРБ. на ГЕРБ-СДС.) Даже не се регистрирахте. Вие даже не сте в зала, а цял ден говорите за отговорност и за държавническо поведение. Нарушавате закона, а казвате, че ние сме нарушавали закона. Безочието на ГЕРБ!

и да си продължим работата – иначе ставаме много атрактивни, но за публиката. Заповядайте, господин Чолаков.

и нека заедно с Вас, господин Председател, да обясним на колегите, които реагират, какво се случва. Председателят на КЕВР днес до края на деня трябва да освободи кабинета си. Не знам дали разбирате? Председателят на КЕВР вече го няма. Няма го! Няма го! Разбирате ли какво става? (Шум и реплики.) Служителите на КЕВР са длъжни от тази секунда да не изпълняват нито едно негово разпореждане. Разбирате ли какво се случва? КЕВР няма председател, така че, господин Председател, наистина обърнете внимание на залата, че ако искаха да разберат какво е форсмажор, ето това е форсмажор. Няма КЕВР председател, няма благодарение на Вас и сега Вие трябва да оправяте този проблем.

Добре, давайте, заповядайте, но искам да разбера точно какво искате да предложите.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 стигаме обаче до едно заключение, което, с незаконното избиране на председателя на КЕВР във всички случаи ще настъпят големи щети за държавата. Защо? Всяко едно решение на КЕВР е обвързано с финансови средства за дългосрочни договори, зелена енергия, кафява енергия

Кое е нарушението? ЖЕЧО СТАНКОВ: Нарушението е, че Вие призовавате нашата парламентарна група за декларация, а всяка една парламентарна група в рамките на деня има право на една декларация. Ние вече направихме нашата декларация. Няма как да ни призовавате да правим втора декларация. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Добре. Процедурата ми е следната. Моля да не влизаме в диалог. Аз се обръщам към Вас като водещ на Събранието в момента. Предвид голямата финансова щета, която предстои за държавата с възможността всяко едно решение да бъде обжалвано и да падне в съда, погромът, който ще бъде в милиарден размер, ще доведе до това, че това ще окаже въздействие върху финансовата стабилност не само на енергетиката, а на цялата държава. Тук в залата незабавно трябва да поканите и финансовия министър, а защо не и премиера, да дойдат и веднага да кажат какви мерки ще бъдат предприети. Защото, както бе незаконно избран председателят на КЕВР в Народното събрание, така трябва да бъде законно освободен от Атанасова беше много правилен: максимално бързо управляващото мнозинство да внесете процедура, с която да може максимално бързо да решим този проблем, но в присъствието на енергийния, финансовия министър и премиера да може да вземем още днес решение какво ще правим, как ще го правим. Молбата ми е към Вас да ги повикаме и веднага да предизвикаме едно изслушване на тези хора, за да видим какви действия ще предприемат. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Тъй като стана дума за правова държава, господин Председател, когато се говори за такива теми, Вие да бъдете обективен и обективно да водите на тези заседания и когато заговорим за нарушения на закон, за щети за бюджета, напомняйте на колегите от ГЕРБ, че има още един такъв случай – за „Капитан Андреево“ където също какъв беше случаят? Вече се връща Вашата фирма на границата, където Вие може да си позволите да купувате хубави плодове и зеленчуци, но обяснете на Вашите избиратели какво ще бъде качеството на плодовете и зеленчуците, което е влизало преди и ще продължи да влиза с Вашата фирма.

Възобновявам заседанието. За процедура – госпожа Петкова, заповядайте, имате думата. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Та процедурата ми по начина на водене, Както стана известно преди малко, днес Конституционният съд се произнесе по един много важен въпрос, свързан с избора на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.

По същия начин, колеги, се държахте и на 9 февруари, когато от същата тази трибуна Ви обяснявахме за Вашите незаконосъобразни… Колеги, моля за тишина! Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. процедурата ми по начина на водене, уважаеми господин Председател, е към Вас. Имайки предвид важността на този въпрос, който преди малко изложих, се обръщам към Вас с предложение да направите промяна в дневния ред и да включите като точка в дневния ред прекратяването на правомощията на този председател, чийто правомощия на практика Конституционният съд ги промени и такъв председател на КЕВР все едно никога не е имала. Това означава, че решенията, които са взети до този момент, могат да бъдат атакувани и те да бъдат обявени за нелегитимни. Това, уважаеми колеги, ще доведе до срив в енергийната система на страната и в енергийния сектор. Затова Ви призовавам да се отнесете с необходимата сериозност и да направите необходимото, така че с това решение да бъде променен дневният ред и да бъде

Уважаеми господин Председател, Вие трябваше да напомните на госпожа Петкова, че в зародиша, в основата на създаването на това нещо, което все още не е партия,

с тази загриженост за състоянието в енергетиката. В какво състояние се намира държавата, в какво състояние се намира системата на енергетиката и с какви противозаконни и противоконституционни решения се пречи?

В процедура на гласуване сме, след това ще имате възможност за процедура по начина на водене. Гласуваме наименованието на Законопроекта и § 1. Колеги, отменям това гласуване,

Колеги, отменям това гласуване, грешката е моя. Дискусията е изчерпана само по наименованието на Законопроекта, така че поставям на гласуване само наименованието. Моля, режим на гласуване.

гласуване. Гласували 121 народни представители: за 110, против 4, въздържали се 7. С това предложението е прието. Госпожа Димова Госпожа Димова има думата за процедура, извинявайте, господин Каримански. Заповядайте, госпожо Димова, слушаме Ви. ИРЕНА ДИМОВА (ГЕРБ-СДС): Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Първо, благодаря, че си поправихте грешката от петък и гласувахме само заглавието. Моята процедура е изцяло във връзка с Вас. Предстои ни много важен закон и гласуване, а именно второто гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки. Затова моето предложение, господин Председател, е да спазвате Правилника на нашия парламент, а именно, който разисквахме в петък, където ясно пише: „Параграф по параграф Дайте възможност на всеки народен представител да изрази своето отношение – дали с дискусия, дали с гласуване, защото, прочитайки наведнъж, не давате на на народните представители да изразят своето отношение по Закона. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Димова. Господин Манев поиска думата за процедура още преди гласуването. Заповядайте, господин Манев.

господин Председател, тактическата смяна, която направихте в ръководенето на заседанието, и тактическата почивка, която предприе председателстващият преди Вас, няма как да заличат това, което колегата председател на Комисията по корупция каза от тази трибуна преди всички тези тактически ходове. Моята процедура по начина на водене е да поискам да прегледате записите от това, което се е случило от тази трибуна, когато той се е изказвал, и ако видите там или намерите там доказателства, че той е обидил по някакъв начин цяла парламентарна група в този парламент – без нито едно доказателство, без нито един факт, без нито една

господин Председател. Уважаеми колеги, като част от тази процедура искам да използвам да поздравя нашите гости от област Стара Загора. Добре сте ни дошли! И от името на всички Ви се извинявам, че ще станете свидетели и ставате свидетели на това, което става. Процедурата ми, господин Председател, е по начина на водене към Вас. Неможенето на управляващото мнозинство се фиксира като атака върху прокуратурата – тя ни беше виновна за всичко.

тук и компрометират разделението на властите, да им правите забележка, а тези хора са независими и никой не трябва да се меси в тяхната нагласа. Това ми е процедурата – да правите забележки и да налагате наказания за това нещо. Това е основополагащо за демокрацията. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Несторов. Добре дошли на гостите и от мен! Господин Иванов и след това господин Аталай – за процедури. въпреки че преди почивката имаше друг, водещ събранието. Имаше направено предложение от парламентарната група на ГЕРБ. Госпожа Атанасова предложи и поиска от председателстващия събранието да покани на днешното заседание, в рамките на днешния ден, във връзка с решението на Конституционния съд, естествено, министъра на енергетиката, министър-председателя или министъра на финансите, или упълномощено от тях лице, което да каже това решение на Конституционния съд, което обявява избора на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране за противоконституционен, до какво води. Естествено, единствено по Ваше решение може да се направи процедура в рамките на днешния ден да отмени решението на Народното събрание за избора на председателя на КЕВР и да започне нова процедура, защото заплахата пред националната сигурност и във връзка с енергийната система на България стои, но да ни запознаете дали наистина сте се опитали да направите връзка с някои от изброените лица от Министерския съвет и какво са Ви казали те, и ще могат ли да дойдат в рамките на днешното заседание. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ:

наистина много сериозно да се ангажирате и да дойдат в Народното събрание министърът на енергетиката, договарящият газ и цените на газа – председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране, разбира се, и тези, които отидоха и се срещнаха в Америка, да сключат доставки на газ с определени заместник-министри. Господин Председател, искам да Ви кажа, че ако продължаваме така заседанието, смятайки, че нищо не се е случило в България, смятайки, че Конституционният съд е взел едно решение, което ние тук от тази трибуна сме Ви предупреждавали, убеждавали, председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране много ясно знае, че не беше човекът, който покрива критериите. Председателят на Комисията по енергетика в парламента много добре знаеше, че правилата, които тогава ги предложихте, не са тези, на които този председател отговаря. И сега Вие в момента, игнорирайки всичко това, ми предлагате да продължаваме да приемаме едни закони, които са без всякакво значение! Колеги, идва зима! Нямаме председател на Комисията, нямаме газ, няма да има производство на електроенергия. В Стара Загора се чудят как и по какъв начин да произвеждат въглища, за да могат да ни отопляват и са дошли днес тук – поздравявам Ви (ръкопляскания Ви, господин Аталай. РАМАДАН АТАЛАЙ: Аз съм най-диалогичният! Много Ви моля, прекратете заседанието, помолете министър председателя, министъра на финансите, председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране и министъра на енергетиката да дойдат, за да може да се вземе

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2, като в т. 1, буква „а“ думите „изпълнение на“ се заменят със „съответствие с“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1:

„на вътресъюзния износ и вътресъюзния внос по смисъла на чл. 12, параграф 2 от Регламент 2019/2152 и Приложение V, Глава IV, Раздел 29 от Регламент за изпълнение 2020/1197,

представя обобщените и поверителните данни и метаданни за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки на Генерална дирекция „Евростат“ на Европейската комисия в съответствие с изискванията на чл. 10, параграфи 2 и 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) №2020/1197;“ г) в т. 6 думата „вътрешнообщностната“ се заменя с „вътресъюзната“; д) в т. 7 думата „вътрешнообщностната“ се заменя с „вътресъюзната“ и накрая се добавя „в съответствие с чл. 11 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2020/1197“;

обменя ежемесечно данни с Националната агенция за приходите и с Агенция „Митници“ в съответствие с чл. 5, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) №2019/2152; 10. извършва оценки на търговията на лицата, които са под определените определените прагове или които не са подали декларации, подали са декларации извън срока или са подали декларации с непълни данни; 11. обменя

т. 3 след думата „институт" се добавя „и на Агенция „Митници“; г) точка 5 се изменя така: „5. контролира изпълнението на задълженията на Интрастат

точка 6 се изменя така: „6. установява административни нарушения и налага административни наказания в съответствие с Приложение V, глава I, раздел 8, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 2020/1197;“ е) е) в т. 7 думата „вътрешнообщностна“ се заменя с „вътресъюзна“, след думите „административни източници“ се добавя „и регистри“ и думите „чл. 8, параграф 2 от Регламент

Уважаеми колеги, откривам дискусия по § 1 до § 5. Госпожа Димова за процедура – заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, за пореден ден доказахте, че Вие не спазвате Правилника на Народното събрание. Много Ви моля, искам да ми кажете в кой член точно пише, че когато няма постъпили предложения на второ четене, можем да преценим, да прочетем всички параграфи накуп, при положение че има заявено желание от трибуната да се чете този закон на второ гласуване, както е написано в нашия правилник. Искам да се съобразите, въпреки че прочетохте пет параграфа накуп, да гласуваме разделно по тези параграфи. Оттук нататък нека да продължим по Правилника.

Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на параграфи от 1 до 5. Ще ги гласуваме поотделно, доколкото такова възражение беше направено.

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, като думата „навсякъде“ се заменя с „ал. 1 и 2“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, като в т. 4 думите „трябва да извърши“ се заменят с „извършва“.

поставям на гласуване Господин Балачев, може да се обърнете за съдействие към квесторите в залата, има и достатъчно свободни пултове, които може да ползвате. Подлагам на гласуване § 1, който е по вносител. БРАНИМИР БАЛАЧЕВ

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16: „§ 16. Интрастат операторът извършва корекции в

по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18: „§ 18. В Закона за задълженията към Международния фонд за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт се правят следните изменения:

представляващи вътресъюзен внос по смисъла на чл. 1, ал. 4 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19: „§ 19. Министърът на финансите привежда наредбата по чл. 6, ал. 2 в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.“ Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Каримански. Колеги, откривам дискусия по наименованието на подразделението и параграфи от 16 до 19. Има ли желаещи за изказвания? Има ли изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Подлагам на гласуване, на първо място, наименованието на подразделението, което е по вносител. Гласували

Заповядайте, господин Каримански, за процедура.

На въпроси на народните представители ще отговарят: 1. Заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията в оставка Корнелия Нинова ще отговори на един въпрос от народния представител Румен Христов. 2. Министърът на вътрешните работи в оставка Бойко Рашков ще отговори на пет въпроса от народните представители Джевдет Чакъров; Рамадан Аталай (два въпроса); Ахмед Ахмедов; и Юсеин Вейселов. 3. Министърът на културата в оставка Атанас Атанасов ще отговори на четири въпроса от народните представители Иван Тотев и Стефан Шилев (два въпроса); Петър Куленски и Ивайло Шотев; и Димитър Николов. На основание чл. 92, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството в оставка Гроздан Караджов; - министърът на транспорта и съобщенията в оставка Николай Събев; - министърът на земеделието в оставка Иван Иванов. На основание чл. 92, ал. 3 от ПОДНС поради На основание чл. 92, ал. 3 от ПОДНС поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката в оставка Александър Николов. На основание чл. 92, ал. 4 от Правилника поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: два въпроса от народния представител Димитър Аврамов към министъра на вътрешните работи в оставка Бойко Рашков; - един въпрос от народния представител Зарко Маринов към министъра на външните работи в оставка Теодора Генчовска. НАСТИМИР АНАНИЕВ За процедура – господин Настимир Ананиев. (Оживление.) Колеги, заседанието не е приключило все още. Моля да заемете местата си. Имаме искане за процедура.

Няма. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване направеното предложение от господин Настимир Ананиев

Има още една минута. гласуваме докладите за дейността на Омбудсмана на Република България, тъй като за четвърти път омбудсманът е тук при нас, а ние изслушахме половин ден доклади.

Господин Ангелов, ако обичате, заемете мястото си. Много Ви моля. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение… (Реплика: „14,00 часът е!“) Добре, ако искате, гласувайте – ако не искате, не гласувайте. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение от господин Симеонов, а то е следното: да бъде удължено времето на настоящото пленарно заседание и да бъде изгледана точка

Правя се на ударен. Как точно се правя на ударен? Ще гласувате ли, колеги?